Vladimir (HDZ)** Posebni prijedlog. - Prijedlog zaključka o trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa Predlagatelj je Klub zastupnika HNS-a. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Predstavnik predlagatelja, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Dozvolite mi da uvodno obrazložim koji su razlozi koji su motivirali klub Hrvatske narodne stranke za podnošenje prijedloga zaključaka koji bi obvezali Vladu Republike Hrvatske da nakon što sačini Godišnje izvješće o poslovanju javnih poduzeća, to izvješće uputi u Hrvatski sabor na raspravu i usvajanje. Naime, Odlukom o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila da je 210 trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, a među njima se ističu javna poduzeća tj. grupe poduzeća poput Hrvatske elektroprivrede, Hrvatske pošte, Hrvatskih Hrvatskih željeznica, Jadrolinije, Croatia osiguranja, Hrvatske lutrije i da ne nabrajam dalje. Ukupno, radi se o 20 javnih poduzeća ili grupe poduzeća. Riječ je o javnim poduzećima koja su u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu građana Republike Hrvatske. Riječ je o javnim poduzećima koja upravljaju našim prirodnim bogatstvom, javnim poduzećima koja upravljaju iznimno vrijednom imovinom ili kao što to znamo kolokvijalno nazvati, obiteljskim blagom poput hrvatskih šuma, hrvatskih voda, hrvatskih autocesta. Riječ je o javnim poduzećima koja građanima osiguravaju potrebne usluge. Riječ je javnim poduzećima koja u znatnoj mjeri definiraju i stupanj suvereniteta naše države. I riječ je o javnim poduzećima koja u mnogim segmentima ključno utječu na kvalitetu života građana kao i mogućnost razvoja cjelokupnog gospodarstva. O poslovanju javnih poduzeća, poduzeća od posebnog državnog interesa, Vlada jednom godišnje raspravlja i to u pravilu na zatvorenoj sjednici. Stoga mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je za građane Hrvatske, porezne obveznike, nedopustiva praksa da se o poslovanju javnih poduzeća raspravlja iza zatvorenih vrata na sjednicama Vlade Republike Hrvatske jer hrvatska javnost ima pravo i treba imati pravo uvida u poslovanje javnih poduzeća i poduzeća od posebnog državnog interesa. Želim posebno naglasiti da suština ovog zaključka nije rasprava o poslovanju javnih poduzeća, odnosno društva u većinskom vlasništvu države, već je suština u tome da se o jednom tako važnom pitanju, pitanju od interesa za cijelo društvo raspravi pred institucijom i jedinom institucijom koja predstavlja javnost i građane ove zemlje, a to je Hrvatski sabor. Naime, u teoriji element javnosti, javnih poduzeća sadržan je u tri točke. Prva je, najvažnije poslovne odluke donosi država kao vlasnik. Dobit, odnosno gubici poslovanja putem državnog proračuna pripadaju cijeloj zajednici. I treće, vrlo važno, javno poduzeće je odgovorno za svoje poslovanje cijelom društvu, odnosno Parlamentu kao krajnjem čuvaru javnog interesa. Od ova tri uvjeta, element javnosti je ispunjen samo u prva dva elementa u našoj praksi, a čuvara javnog interesa predstavlja Vlada, odnosno Ministarstvo financija sudeći prema mišljenju Vlade koje smo dobili na ovaj naš prijedlog zaključka. U demokratskom društvu, što nam je zajednički cilj, u parlamentarnom sustavu koji je ustavna vrijednost, upravo ta činjenica ukazuje na nedopustivu praksu Vlade, a sa velikom vjerojatnošću na štetu građana Republike Hrvatske. U ime predlagača, kluba Hrvatske narodne stranke, želim ukazati na još nekoliko činjenica. U dvadesetak poduzeća najvećih po imovini i po njihovom ukupnom prihodu koji cijenom usluga, svojih usluga i proizvoda znatno utječu na standard građana Republike Hrvatske radi preko 76 tisuća zaposlenih. Ukupan prihod tih tvrtki je 8,6 ukupnog prihoda svih tvrtki u državi, otprilike nešto malo iznad 56 milijardi kuna. Nadalje, subvencije i dotacije nekim javnim poduzećima prema podacima iz 2007. godine bile su gotovo 3 milijarde kuna. Ponavljam subvencije i dotacije ili prema godišnjem proračunu u 2007. godini to je bilo 3% ukupnog državnog proračuna. Prema izvješću o poslovanju 20 javnih poduzeća u 2007. godini učešće plaća u ukupnim troškovima poslovanja javnih poduzeća bilo je gotovo 17%. Preciznije, 16,57%. A dok istovremeno prema podacima Državnog zavoda za statistiku učešće plaća u ukupnim rashodima svih gospodarskih subjekata u ovoj državi u 2007. godini bilo je 12,1%, u javnim poduzećima 17%, u gospodarstvu države Hrvatske 12,1% sa daljnjom tendencijom pada, piše u komentaru u izvješću Hrvatskog zavoda za statistiku. Kad bi se javna poduzeća sa svojim troškom plaće svela na trošak plaće ili učešće troška plaće u ukupnim troškovima kojeg ima gospodarstvo ove države, isplaćeni trošak plaće ili bolje rečeno ušteda u javnim poduzećima bila bi za 3 milijarde kuna. Konkretno na primjeru jednog javnog poduzeća, čisto zbog dimenzije, jer ponavljam, radi se o 3 milijarde kuna koje se sad isplaćuju kroz plaće u javnim poduzećima i čije učešće je za je za 1/3 veće u ukupnim troškovima, nego u gospodarstvu Republike Hrvatske, a o tom upravo u ovom trenutku gospodarstvu ovisi i budućnost naše države. Hrvatske šume imaju prihod po zaposlenome u 2008. godini 100 tisuća kuna manji nego ima Drvna industrija, a Hrvatske šume i Drvna industrija su spojene posude. Ustvari Drvna industrija je nadogradnja Hrvatskih šuma koje su dobile mogućnost upravljanja našim obiteljskim blago, a to su šume. Ali istovremeno, ta ista Drvna industrija ima duplo manje plaće, nego su isplaćene u Hrvatskim šumama. Znači 100 tisuća kuna manje prihod po zaposlenom, a duplo veća plaća u tom javnom poduzeću koje se zove Hrvatske šume i koje pored toga od 2003. godine zaključno sa 2007. godinom, a opet prema podacima Državnog zavoda za statistiku, rast plaća u Hrvatskim šumama bio je 55%, a dok istovremeno u Drvnoj industriji bio je svega 6%. Nadalje, nepodmirene obveze javnih poduzeća, tj. dospjele, a nepodmirene prema podacima koje je javnost naša imala prilike čuti koncem drugog mjeseca iznosile su 14,7 milijardi kuna, što ponovo potvrđuje da su upravo javna poduzeća najjači izvor nelikvidnosti u našoj državi. Učešće bolovanje u ukupnom fondu radnih sati javnih poduzeća je gotovo 23%. Gotovo 1/4 ukupnog fonda radnih sati ide na bolovanje u javnim poduzećima ili bolje rečeno preračunato zaposlenih, negdje oko 17 tisuća zaposlenih u javnim poduzećima je tokom godine na bolovanju. I to povlači za sobom trošak u poslovanju od 2,3 milijarde kuna. Nadalje, svjedoci smo gotovo dnevnih afera i skandala u poslovanju nekih javnih poduzeća a poznato je pravilo i praksa da javna poduzeća služe kao zavjetrina za uglibljenje zaslužnih stranačkih kadrova. U ovo vrijeme recesije, krize, o rebalansu smo raspravljali nedavno, o krizi govorimo svakodnevno. O rebalansu ćemo, bit će sutra i na usvajanju zahvaljujući vladajućoj većini unatoč primjedbama koje smo imali potpuno realnima vrlo vjerojatno taj rebalans će i proći. I gotovo sigurno uskoro ćemo imati novi rebalans, ali ovim rebalansom utvrđen je deficit državnog proračuna, razlike između prihoda i rashoda oko 5 milijardi. Na primjeru poslovanja ovih javnih poduzeća kad bi se plaće, trošak plaće u javnim plaćama sveo na realnog gospodarstva Republike Hrvatske ponavljam to je negdje oko 3 milijarde. Kad bi se bolovanje prepolovilo i svelo u postotak kojega ima gospodarstvo Republike Hrvatske to je novih cirka milijardu, milijardu i 200. Kad bi se od 3 milijarde koliko smo u 2007. uplatili subvencija u javna poduzeća a u nekim javnim poduzećima je subvencija veća, kod nekih i duplo veća nego su njihove plaće realnost cirka milijardu kuna je sasvim izvjesna i sasvim konkretna samo kad bi se malo zagreblo u površinu, kad bi se stvari postavilo u nekakve realnosti koje ponavljam ima ostalo hrvatsko gospodarstvo. 3 milijarde, milijarda 200, milijarda, potencijal, mogući potencijal sasvim sigurno da se i državne financije kroz proračun ove države stave u jednu normalu, u jednu kolotečinu koju očekujemo i koja nam je itekako nužna u u vrijeme ukupne recesije a pogotovo strukturne krize koju imamo u našem gospodarstvu i sve refleksije i koje se javljaju slijedom toga. I na kraju, kako bi se ostvario javni interes ovim zaključkom kojega predlažemo Hrvatskom saboru na usvajanje obvezala bi se Vlada Republike Hrvatske da jednom godišnje podnese Hrvatskom saboru izvješće o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa s posebnim osvrtom na javna i državna poduzeća. Raspravom o poslovanju tih društava pružio bi se i omogućio bi se transparentan uvid u njihov rad i djelovanje te bi se postigao element javnog nadzora. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke uvjereni smo da bi kvalitetna i argumentirana saborska rasprava mogla rezultirati uspješnijim i učinkovitijim metodama upravljanja javnim poduzećima i poduzećima od posebnog državnog interesa a samim time i njihovim boljim poslovanjem. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je da javna poduzeća služe za zapošljavanje politički podrobnih kadrova. Prije svega, javna poduzeća su obvezna javnim natječajem zapošljavati kakva je procedura javnog natječaja. Prema tome, kolege možda su vaša iskustva dok ste vi bili na vlasti upravo takva kako ste govorili i opisali, ali ono što se sad događa sasvim sigurno nije tako i netočno je da nema javnog nadzora. Državna revizija vrši reviziju javnih poduzeća jednako kao i svugdje drugdje. tome, izvolite pročitajte nalaze Državne revizije. Nitko nikome ne brani da ima uvid u poslovanje javnih poduzeća. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo. Izvolite. Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom da ne prihvati prijedlog zaključaka o o trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa predlagatelja Kluba zastupnika HNS-a. Prije svega, želio bih istaknuti kako je praćenje poslovanja javnih poduzeća i trgovačkih društava od posebnog državnog interesa u nadležnosti Ministarstva financija a na temelju Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija. Isto tako, poslovanja društava od posebnog državnog interesa prate i resorna ministarstva ovisno o djelatnosti društva koja su raspoređena po nadležnim resorima. Ministarstvo financija izrađuje godišnji izvještaj o poslovanju javnih poduzeća koje jednom godišnje upućuje Vladi Republike Hrvatske na usvajanje. Izvješće obuhvaća analizu poslovanja dvadeset društava koja su u 100%-tnom ili većinom vlasništvu Republike Hrvatske a koja su sastavni dio popisa 210 društava od posebnog državnog interesa. Predmetno izvješće za 20 javnih poduzeća Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo financija redovno objavljuju na svojim web stranicama te je na taj način dostupno javnosti. Uz navedena izvješća o poslovanju objavljuje se i tromjesečna na internetskim stranicama Ministarstva financija čime nastojimo postići još veću razinu transparentnosti i dostupnosti podataka široj javnosti. Osim navedenog načela javnosti i pune transparentnosti postiže se i niz drugih elemenata a posebno naglašavamo slijedeće. Osam od dvadeset ovih najvećih javnih poduzeća objavljuje redovito izvješće na tržištu kapitala u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima odnosno odredbama pripadajućih propisa koji reguliraju poslovanje na burzi a koje mora biti transparentno pri čemu se postoji niz vrlo čvrstih odrednica koje obvezuju svako trgovačko društvo čije dionice kotiraju na burzi. Također, svih ovih 20 društava objavljuje javne podatke godišnja, polugodišnja izvješća u javnosti i na internetskim stranicama što također ukazuje na poštivanje svih načela transparentnosti i dostupnosti podataka široj javnosti. Sva navedena društva dužna su obavljati komisione revizije poslovanja koje utvrđuju sve činjenice u poslovanju i poštivanju računovodstvenih načela. Također, izvješća Državne revizije za pojedina društva sadržaju sve potrebne informacije o poslovanjima navedenih društava i kao takva su predmet rasprave na sjednicama Hrvatskoga sabora te su dostupne široj javnosti. Navedeni elementi ukazuju kako se u najvećoj mogućnoj razini postoji načelo javnosti i transparentnosti podataka iz poslovanja ovih društava. Osim toga, treba istaknuti kako veliki broj društava pokriva iznimno značajne usluge od općeg ekonomskog interesa u nacionalnoj ekonomiji te se i nalazi u svojevrsnim prirodnim monopolima. Ova karakteristika nije specifična idejno za Republiku Hrvatsku već i za druge zemlje koje putem određeno broja društva od posebnog interesa određuje minimum kvalitete javnih usluga od opće od opće ekonomskog interesa. Naša je namjera i nadalje provoditi aktivnosti kojima je krajnji cilj ostvarivanje zadovoljavajuće razine javnih usluga građanima, a kroz poslovanje ovih društava. U skladu s tim kontinuirano provodimo mjere koje će još u većoj mjeri povećati učinkovitost poslovanja i pružanja javnih usluga koja pokrivaju ova društva, a što je posebice od iznimne važnosti u situacijama kada se suočavamo sa krizom koja je nastala uslijed globalnih poremećaja. Tijekom ove godine uslijed krize na tržištu namjeravamo provesti potrebite racionalizacije poslovanje, tako da i paket od 10 antirecesijskih mjera sadrži mjere racionalizacije poslovanja ovih društava sa očekivanim učinkom od 2 milijarde kuna. Aktivnosti vezane uz ove mjere su jasno prezentirane javnosti, a sa ciljem ostvarivanja mjere ekonomskog oporavka u razdoblju kriza. Sve navedeno ukazuje na jasnost i odgovorno ponašanje države kao vlasnika, te naglašavamo kako će se i u budućnosti voditi računa o nužnim mjerama daljnjeg povećavanja učinkovitosti ovih društava, te u skladu s tim smatramo kako nema potrebe za posebnim izvješćivanjem rasponu o poslovanju javnih poduzeća na saborskim sjednicama. U skladu s tim i iznijetim činjenicama predlažemo Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog zaključaka o trgovačkim društvima od posebnog interesa koji je predložio Klub zastupnika HNS-a. Hvala. Klub zastupnika IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Klub IDS-a apsolutno prihvaća ovaj zaključak o trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa. U Hrvatskoj prema ovom zaključku vidimo da ima oko 210 trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. interesa. Jasno nas ovdje u ovome trenutku najviše zanimaju javna društva u kojima Republika Hrvatska ima 50 ili više od 50% temeljnog kapitala. Znači to su ona društva koja nisu još uvijek u cijelosti privatizirana ili u kojim još uopće nije započela privatizacija, ali kako vrijeme ide neće proći dugo, protiv čega sam ja 100%, i neka će od njih biti privatizirana. Ovdje ja mislim na brodogradnju, ACI i Liburniju, ali eto u zadnje vrijeme se spominjane čak i Hrvatska elektroprivreda. Ja sam prije svega apsolutno da se kaže da nema privatizacije "Uljanika". To je društvo i od itekakvog javnog interesa u gotovom apsolutnom vlasništvu Republike Hrvatske. Kada bi se to dogodilo, dogodio bi se zločin prema Puli, prema Istri, prema brodogradnji. 2008. samo da to spomen jedan "Uljanik" je poslovao sa dobiti od 45,2 milijuna kuna. 45,2 milijuna kuna, nešto iznad 6 milijuna eura. S ukupnim prihodom 2 milijarde 283 milijuna kuna. "Uljanik" je hrvatsko brodogradilište koje ne koristi državna jamstva, a to onda znači da od ovih 4,6 milijardi kuna koje će dospjeti ili su dospjela na naplatu Hrvatskoj državi zbog izdanih jamstava hrvatskoj brodogradnji na "Uljanik" ne otpada niti jedna kuna duga. Jednako tako kao što ovo nije vrijeme za privatizaciju "Uljanika" nije vrijeme ni za privatizaciju jedne "Liburnije", "ACI"-ja itd. a zapravo nije trebalo privatizirati ni ostala poduzeća, a kamoli da se sada privatiziraju ove zlatne koke, koje istina to treba isto priznati, u zadnje vrijeme ne nesu nikakva a kamoli zlatna jaja. Koja su to javna poduzeća od posebnog nacionalnog interesa? U ovom zaključku neka od njih su nabrojana, npr. Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste koje bi neki sada dali u koncesiju što bi im ja zbog iskustva koji istrijani imaju zbog Ipsilona ne bih savjetovao. Pri tome imam na misli ovaj cijenu prije svega tunelarine na Učki, odnosno mostarine na Mirni, od 28, odnosno 14 kuna. Pogledajte s druge strane cijenu na dionici od Rijeke do Zagreba 160 kilometara. Na toj dionici je ne znam 10 kilometara tunela, 10 kilometara nekih mostova, nadvožnjaka itd. a plaća se svega 60 kuna, 200 metara kroz Učku 28 kuna što je da budem cinik još dobro relativno povoljno u usporedbi sa 14 kuna koliko istrijani i drugi koji prometuju tim mostom plaćaju prijelaz preko mosta Mirna, dužine nekih tisuću 500 metara. To je jasno bezobrazluk, ali što ćemo. S druge strane stanovnici Krka, Raba i ovih ostalih koji koriste ovaj "Titov most" ne plaćaju ništa. Zatim ovdje se navode i Hrvatske šume, Hrvatska je televizija izostavljena, ali ja ću samo reći da je prihod od TV preplate prošle godine kod njih bio milijardu i 100 milijuna kuna, Hrvatske pošte, Hrvatske željeznice na kojima imate u ovom trenutku 400 menadžerskih ugovora. Čak 120 sindikalista na Hrvatskim željeznicama ima tzv. menadžerski ugovor, prosječne plaće 12 tisuća kuna i nitko do umirovljenja ne može ostati bez posla. Što reći za jednu Hrvatsku poštansku banku, za jednu Croatia osiguranje, gdje uprava dijeli bonuse i od 500 tisuća kuna. Kada kažem uprava, milim na njih troje. Ove godine su si dobit u cijelosti podijelili između sebe, a prošle godine taj bonus od 500 tisuća kuna podijelili su na način da su 50% dali za obranu generala gotovine, 50% su normalno zadržali HEP itd. Kod HEP-a je bitno nešto drugo. Sada se počela spominjati privatizacija. Ja mislim da kada bi se to dogodilo to bi bilo gore od privatizacije i samih hrvatskih banaka. "Jadrolinija", "Riječka luka", "Hrvatske pošte" itd. Postavlja se normalno s pravom u istupu gospodina Koračevića da li netko nadzire rad tih tvrtki? Reći ćete, pa da imamo tu neke nadzorne odbore. U tim nadzorni odborima su naši ministri, možda i neki zastupnici, to jasno svi znamo. Ali prihod npr. jedne Hrvatske elektroprivrede je 12 milijardi kuna. O tome Sabor šuti, ali ćemo s druge strane vidite zdušno progovoriti o telefonu ne znam recimo ministra Bajsa, koji mu je proračun 200 milijuna kuna ili ne znam o poslovnoj kartici nekog državnog tajnika ili ministra, zastupnici ih nemaju, niti imamo službene telefone, niti kartice, tako da tu možemo biti izostavljeni. I nisu sve stranke ja ću reći u ovoj zemlji u istoj poziciji neki si mogu priuštiti, ne znam, blindirane aute kao i neki tajkuni zaštitne zdrugove ali neki jasno to sebi ne mogu priuštiti, međutim, što želim reći. Koji je najpovlašteniji posao u ovoj zemlji. Pa ja tvrdim da je ovaj u javnim poduzećima, vis a vis plaća, auta, kartica, otpremnina, bonusa, dnevnica, organiziranih godišnjih odmora itd., itd.. Međutim, bit je u nečem ostvaruju milijarde kuna prihoda i što doslovce ovaj parlament njih ne nadzire. Sindikati vidimo šute, jer su na neki način u dealu sa uprave, upravama i prolaze milijarde kuna, ma usuđujem se reći gotovo bez nadzora, ne da prolaze milijarde kuna, već ono što je najgore direktori tih javnih poduzeća, sve češće vrše privatizacije tih tvrtki i po privatizaciji ni manje ni više nego za novog vlasnika nastavljaju obavljati stari posao. Tako su gotovo sve privatizacije, velike privatizacije u ovoj zemlji obavljene, od banaka THT-a, ne znam, INE INE itd., itd.. A nakon toga ti ljudi, a mnogi su bili i ministri, kažu, pa dobro, šta vas briga za moju plaću ili za cijenu usluge, meni nitko ne može ništa, ja imam nove privatne vlasnike ili radim za stranca, prema tome, sve je čisto. Međutim, taj nemoral treba zaustaviti. Jasno svi oni koji su sudjelovali u pretvorbi itd., a ne mogu dokazati kako su došli do prvog milijuna eura, maraka ili dolara ne bi po meni smjeli sudjelovati u privatizaciji preostalog nacionalnog bogatstva. Međutim, koja je najveća hrvatska javna tvrtka, netko bi mogao reći da je to HEP, ja tvrdim ne, netko će reći da su to ova velika brodogradilišta, od Pule, Rijeke i Splita, ja tvrdim ne. Da su to vodovodi lokalni ili ne znam regionalni ne, Liburnija ne, željeznica ne. Najveća hrvatska javna tvrtka normalno u vlasništvu pod navodnicima Hrvatskog fonda za privatizaciju je tzv. turističko zemljište. Što se sa njime dešava. Hrvatski tajkuni već 2 desetljeća koriste to zemljište, poglavito u kampovima, zarađuju godišnje desetine milijuna kuna i nikome ne plaćaju niti jedne kune naknade. Ako je booking hotela ove godine -20% booking kampova je ove godine barem u Istri +20%. Lako da ne plaćaju, nikome ništa, nego se pokušavaju na istoga preko korumpiranih sudova i knjižiti. Dolazi sezona 2009. jasno je da se ništa neće riješiti, Hrvatska država se svjesno ili hoće se svjesno i ove godine lišiti desetina milijuna kuna i nikome ništa. Čekaju se lokalni izbori da se vidi kako će se karte presložiti a ja tvrdim da neki tajkuni odlaze u izbore po glasove da bi na koncu dobili dobili turističko zemljište. Zašto taj status valja riješiti? Pa prvo valjda zbog zdrave pameti. Zašto bi država onima kojima je poklonila tvornice hotele, ne znam, poklonila sada još i turističko zemljište? treba to već jedanput riješiti i zbog još jednog razloga da bi se na tome možda jednoga dana moglo i graditi. I da sada spomenem kada je već netko prije govorio ovu kupnju zemljišta na Pelješcu onih 300 hektara i 150 hektara u Istri gdje se je potrošilo 600 milijuna kuna, jasno da je to neko pranje novca, za 600 milijuna kuna plus porez na promet nekretnina, plus provizije ma vi biste na današnji dan mogli kupiti cijelu Liburniju, Živogošće, Sunčani Hvar, Jadran, Crikvenicu, ja tvrdim da sva privatizirana društva od 2002., 2003. nisu Hrvatskom fondu za privatizaciju donijeli 600 milijuna kuna. Ali pustimo sada to. Da se vratim na javna društva, Hrvatske vode 1. do 10. mjesec prihod 2.2 milijarde kuna, HEP, 1. do 9. mjesec 8,4 milijarde kuna gubitak 166 milijuna kuna, Hrvatske željeznice 1. do 10. mjesec prihod 2 milijarde gubitak minus103 milijuna kuna. Luka Rijeka 1. do 9. mjesec 233 milijuna kuna plus dobitak znači 6,5 milijardi kuna. Hrvatska radiotelevizija 2008. milijardu 600 milijuna kuna od pretplate preko milijardu 100 miliuna kuna i utoliko pošto je taj novac javni neka se ponašaju kao javna televizija a neka privatna televizija neka se maknu od ovih izbora, neka prestanu glumiti stranačku televiziju, svaka druga emisija im je ja ću reći kupljena, sponzorirana, gotovo svaka emisija se može kupiti, kupuju se od poslovnog kluba do lica nacije. Jučer ove ../Govornik se ne razumije./… neka netko dođe u Vrsar, Čračišće, Vodnjan, Buzet, Novigrad, Brtiniglu, oni su javna televizija, a funkcioniraju kao privatna i stranačka i dosta već jedanput toga. Da se vratim na ova poduzeća, ti ljudi o kojima govorim vode sustave koji su 10 puta moćniji, neki od njih i 50 puta i od hrvatskim ministarstava. Ministrima znamo ponekad, evo rebalans proračuna je pokazao vaditi dušu na slamčicu a ove puštamo da rade što hoće. Bitno je da plaćaju reklame, da sponzoriraju ne znamo Dinamo, Hajduk ili neki klub u Istri, svi će ostati normalno pošteđeni kritika i nikome ništa. Znači ta javna poduzeća obrću samo tih 20 o kojima je govorio gospodin Koračević, obrću 56 milijardi kuna, to je 50% hrvatskog proračuna. Ako idemo do tih 210 pa to je gotovo veličina jednoga državnoga proračuna. Da li se ikada u Saboru postavilo pitanje ne znam voznog parka na željeznici, na Hrvatskim poštama u Croatia osiguranju u Hrvatskim brodogradilištima? Nije niti se hoće. I što se onda dešava. Pa svi znamo jasno da je kriza, svi znamo da zbog prenapregnutog proračuna iz proračuna se ne mogu danas financirati, šta ja znam ni škole, ni vodovodi, ni kanalizacija, ni Pelješki mostovi, to se prebacuje na ove vanproračunske fondove kojima je najlakše manipulirati i preko kojih je najlakše stranački moguće nastupiti. Ista stvar je sa ovim javnim poduzećima. Još jedanput ću reći, tu leži između, gotovo jedan proračun u tim javnim poduzećima. Tu imamo najnetransparentnije dodjeljivanje poslova, tu se zapošljavaju kumovi i prijatelji, preko tih institucija se financiraju kampanje, kako na državnoj, tako na lokalnoj razini, tim investicijama se mogu dobivati i lokalni pa ako baš hoćete i državni izbori itd., itd.. I stoga je stvarno za očekivati da se ovome Saboru podastru podaci o poslovanju bez obzira što ih možemo dobiti i na njihovim stranicama. Za kraj, ovdje je moguće prema skromnim uštedama gospodina Koračevića uštedjeti 5 milijardi kuna. Pa to je cijeli jedan deficit i zato valja o tim poduzećima raspravljati u Saboru. Ako je moguće uštedjeti 5 milijardi kuna uspoređujući ih ih sa privatnim gospodarstvom, onda ja vas uvjeravam da u tih 5 milijardi kuna ma 1/10 tog novca otpada i za poslove ispod stola. Jasno, hrvatska tragedija, ajde ovo smo barem sačuvali, je to što smo s druge strane prodali najvrjedniju najvrjedniju imovinu, što je budzašto privatizirana, što se Hrvatska država lišavala banka, tiska, INA-e, THT-a, turističkih tvrtki, monopola od duhana nadalje i što je Hrvatski fond za privatizaciju često funkcionirao na način da nešto mora propasti da bi potom bilo privatizirano. Ja sam jedan od onih koji vjeruje da svi navodi, recimo iz "Maestra", u optužnom prijedlogu gospodina Bajića točni i jednako tako mišljenja sam da je kompletna pretvorba od '90. do 2009., zaključno s privatizacijom INA-e bio jedan veliki pakleni pakleni plan kako da Hrvatsku zarobi 200 obitelji od kojih je danas ostalo još svega stotinjak. Neki od njih najprije su bili odabrani da sudjeluju u pretvorbi, a sada i hoće vlast na razini države, lokalnu vlast, ali mislim da još neko vrijeme

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Netočno je da su milijarde kuna u javnim poduzećima bez ikakvog nadzora, kako je to rekao kolega Kajin. Naime, očigledno nepovjerenje u državnu reviziju koja doista izvrsno radi svoj posao i uvijek je podržimo kad dođe izvješće državne revizije u Saboru. Znači vi nemate povjerenje u državnu reviziju. Možda biste vi htjeli kontrolirati ta sredstva. Kad govorite o privatizaciji i skandalima, pa vi ste aktivno sudjelovali u Vladi koja je privatizirala najveći dio toga o čemu vi govorite. Aktivno ste sudjelovali. … /Upadica se ne čuje./… Naravno da ste to vi radili vašom podrškom u Saboru ili tamo gdje ste već bili, tamo gdje su vas stavljale kadrovske komisije koje su funkcionirale pri toj vlasti koju ste imali. Imali ste kadrovsku komisiju. Da vas podsjetim samo na jedan sektor.

omogući i tijelu koje je po svim definicijama i po Ustavu zapravo predstavnik javnosti i najviša instanca hrvatske javnosti. Radi se o poslovnim sustavima koji kontroliraju, eksploatiraju ogromna nacionalna bogatstva, od vode i voda, šuma, tu su luke, prometna infrastruktura, proizvodnja i opskrba električnom energijom i energentima itd., itd. Sve ono što vrijedi i što je još uvijek u državnome vlasništvu kontrolira mreža poslovnog sustava koje zovemo poduzećima od posebnog državnog interesa. I da se razumijemo, HNS se zalaže da se ovakav pristup konsekventno provede na svim instancama. Dakle, kad govorimo o državnim poduzećima da u njihovome poslovanju ima mogućnost i pravo raspravljati Hrvatski sabor. Jednako tako županijske skupštine u poduzećima u vlasništvu županija, jednako tako gradska vijeća, općinska vijeća kad se radi o lokalnim komunalnim tvrtkama. Nije to slučaj sada i trebamo biti svjesni toga, osobito u svjetlu činjenice da u mnogim sredinama funkcije skupština zapravo imaju gradska poglavarstva i da tih gradskih poglavarstava od svibnja ove godine više biti neće i da nije dobro da se model koji već funkcionira u čitavom nizu gradova, od Zagreba pa nadalje, a to je da skupštinu čini gradonačelnik dakle jedna osoba, nije dobro da to postane standard za sve. Jer po toj logici bi onda skupštinu svih državnih poduzeća valjda činio samo predsjednik Vlade. Ministarstvo financija odnosno Vlada tvrde da se javnost rada ovih državnih poduzeća osigurava time što nadzor provodi izravno Ministarstvo financija prateći poslovna izvješća, objavljujući instant varijante na svojim web stranicama, odnosno time što pristup ima državna revizija. To nije apsolutno nikakav dokaz koji bi svjedočio o uvidu javnosti. Čak štoviše, to je dokaz da se zapravo ovdje radi o uvidu, tajnom uvidu. Jer ako se ekscertira i pretvaraju izvješća u instant dokumente iz kojih se ne vidi ništa konkretno nego samo zbirno, onda je to skrivanje podataka podataka o poslovanju. Podsjetimo se da mnoge privatne tvrtke, banke, investicijski fondovi imaju obvezu javnog iznošenja svojih bilanci, a da jedino državna poduzeća praktički nemaju nikakvu obvezu prema javnosti. Nadalje, tako pozicioniran dio realnoga sektora zapravo predstavlja sivu zonu, sivu Jer ako je već tako da državna revizija redovito nadzire rad državnih poduzeća, što je onda i u čemu je problem da izvješća državne revizije dospiju pred Hrvatski sabor? Jer mi ne dobivamo izvješća državne revizije o poslovanju javnih poduzeća. Prema tome, nas zanima da vidimo koja je struktura zaposlenih, koji je način poslovanja, zanima nas kako se odnosimo, da li se odnosimo s manirom dobrog gospodara prema nacionalnom bogatstvu kojim se upravlja. Podaci koje imamo iz službenih statistika alarmantni su jer kazuju da državni poslovni sektor ne dijeli sudbinu realnog sektora u cjelini. Da su plaće bitno, bitno veće iako se radi o monopolistima, da je daleko manji nadzor nad kvalitetom rada, da je daleko veća stopa bolovanja, da je učinkovitost u tim sustavima daleko ispod onoga što je u realnom sektoru. Neki kažu, država je loš gospodar. Točno je samo da je loše organizirana država loš gospodar. Pogledajmo kako izgledaju uprave. Za nadzorne odbore znademo, sjede ministri uglavnom, predstavnici državne vlasti. Međutim, kad jedan ministar ima 16 nadzornih odbora, pogledajte popis recimo dužnosti potpredsjednika Vlade, gospodina Polančeca. 20 i nešto dužnosti članstva u raznim nadzornim odborima, upravnim tijelima i povjerenstvima. Da je Supermen ne bi stigao ni na sve sjednice, a kamo li na to da aktivno sudjeluje u upravljanju, odnosno nadziranju poslovanja takvih sustava. Pogledajte strukture uprava. Prošli tjedan smo dobili službeni odgovor na zastupničko pitanje kolege Mršića. Imate tabelirane sve uprave najvažnijih poduzeća od državnoga interesa i vidjeti ćete da u toj strukturi ima jako mnogo bivših aktivnih političara, pa čak i saborskih zastupnika, među kojima je jedan recimo ovoga časa u Hrvatskim autocestama u jeku velikoga korupcijskoga skandala. Javna je tajna da su javna poduzeća, odnosno državne tvrtke rezervoar iz kojega se zahvaća za parapolitičke potrebe, ali isto tako i mjesto gdje se zapošljavaju politički podobni suradnici za koje više nema mjesta u aktivnoj politici. Pogledajmo samo koliko se sredstava izdvaja za donacije u sportu i to tko rade? Tko to radi? Rade tvrtke koje nominalno iskazuju gubitke. Pogledajmo recimo slučaj HEP-a. U trenutku dok građani Velike Gorice moraju prihvatiti 50%-tno povećanje cijena grijanja, u istom tom času uprava HEP-a nabavlja novi vozni park najskupljih mogućih limuzina. Da li je to racionalno ponašanje i hoće li Vlada kad već to spominje u svojim antirecesijskim mjerama stati na kraj takvom ponašanju? Hrvatski sabor je zaslužio da to znade. Hrvatske šume, nedavno sam posjetio lovište u Šiljakovačkoj Dubravi, jednoj od većih šuma u kraju iz kojega dolazim i lovci su me odveli da vidim nešto što nisam mogao vjerovati svojim očima. Usred Šiljakovačke Dubrave nalazi se gotovo mjesečeva kora ogromne plohe šume posječene, što narod kaže pod kosu, što se nikada u Hrvatskoj nije radilo. Samo kad su se krčile šume zbog malarije. Zna se da je gospodarska osnova za eksploataciju šuma stalno zanavljanje šumskoga fonda. Otiđite pa vidite kako izgleda Turopoljski lug, Mracivinska Dubrava, Šiljakovačka Dubrava. To je katastrofa. I na upit nadležnim inspekcijama pri Ministarstvu šumarstva i državnoj upravi, odgovora nema. Jer je interes privatnih privatnih osoba, tajkuna, daleko ispred interesa očuvanja tog nacionalnog blaga. Hrvatska lutrija. Već godinama nitko iz Vlade nije spomenuo situaciju u Hrvatskoj lutriji i mogućnost da se novim zahvaćanjima u jednom sektoru u kojemu se ostvaruje ekstra profiti, a to se ne odnosi samo na Lutriju, nego na sve privređivače igara na sreću, ovoga časa najmanje 20% više sredstava može zahvatiti, između ostaloga i kao antirecesijska mjera, odnosno alokacijom tih sredstava za potrebe očuvanja radnih mjesta. Hrvatske pošte. Moram svjedočiti ono što je u mome gradu. Već godinu dana Središnji poštanski ured u Velikoj Gorici je zatvoren i u njemu se ništa ne radi pod … /Govornik se ne razumije./ … da se radi o preuređenju prostorija. Sramota kakve nema. U godinu dana nisu bili u stanju promijeniti podove, omaljati zidove. Građani Velike Gorice moraju, osobito stariji ići izvan centra grada u priručnu improviziranu poštu. Pa zar je moguće da smo toliko neefikasni, a radi se o intervenciji teškoj 3, 3,5 milijuna kuna. Gradilište je zatvoreno. Hrvatske autoceste poseban su slučaj. Pitanje poskupljenja cijena, analiza svih troškovnih grupa kazuje da od 2003. godine do danas nije došlo do takvih poremećaja u troškovnim grupama kao što je došlo do poremećaja u cijenama usluga. Tada je sustav Hrvatskih autocesta sa 200 zaposlenih proizvodio dvostruko više nove vrijednosti nego danas sa 400 zaposlenih. Javna je tajna da su državna poduzeća zlatne koke vladajućih stranaka, bez obzira o kome se radilo i na kojoj se razini radilo. To znači da se dio supstance nacionalnog bogatstva prelijeva tamo gdje ne bi smio. I da javnost nema uvida u to. Zašto bi bio problem jednom godišnje u Hrvatskome saboru raspravljati o tome kako se troši 56 milijardi javnoga novca? Zašto bi to bio problem? Zašto ne bismo znali kolike su plaće članova uprave? Kaže se Ministarstvo financija je dovoljno u nadzoru u ostvarivanju javnosti, a ja kažem da što god nadzire Ministarstvo financije nema nikakvog uvida javnosti. Uzmite pitanje koncesija. Vi ne smijete postaviti pitanje kolika je naknada za koncesiju koju plaća određeni koncesionar jer će vam odbiti. Reći će da je to tajni podatak. Dakle, možete dobiti informaciju tko je koncesionar, tko mu je dao koncesiju i na koji rok. Ali da li plaća koncesiju redovito i koliko je plaća, to nećete doznati. Jednako je tako i sa činjenicom da se ne može doznati da li netko plaća porez ili ne. Dakle, ne pitate koliko poreza plaća i na temelju čega, pitate samo da li je plaćen porez i neće vam se reći. Evo, to je to ostvarenje uvida javnosti kako to radi naše Ministarstvo financija. Državna poduzeća funkcioniraju kao nedodirljive svete krave u kojima se može događati što god bilo, stvarati gubitak ili profit, a da javnost praktički ne zna na koji način se saniraju. Saniraju se dugovi iz državnog proračuna, to znamo, ali na koji način se saniraju, nesposobni poslovni sustavi? Tko je ikad odgovarao za to što određena poduzeća stvaraju tradicionalno gubitke i troše javi novac gdje se na luksuz bacaju milijuni, a s druge strane uzima iz državnoga proračuna ogromna sredstva za subvencije? I naprosto se ponašaju kao država u državi. Zar je moguće da ne može javnost imati uvida u poslovanje Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede koja funkcionira kao velika grupa i u toj grupi ima čitav niz poduzeća koja su od vitalnoga interesa i znadem pouzdano recimo da je jedna od tvrtki iz te grupe tražila od HEP toplinarstva da se pristupi racionalizaciji sustava grijanja recimo u mome gradu i da je to odbijeno, a dokazano je fisibility studijom da bi se minimalnim ulaganjima samo na jednoj toplani u Vidrićevoj ulici i povezivanjem sa toplanom u vodotornju uštedilo godišnje preko milijun i 300 tisuća kuna. To je samo jedan slučaj. A takvih slučajeva ima vjerojatno širom zemlje. Zato je iznimno važno da se omogući javni uvid u poslovanje tih tvrtki jer će i razina njihove odgovornosti prema sredstvima kojima raspolažu ali i prema javnosti koja plaća visoke cijene javnih usluga biti puno viša. Ne vidimo u tome problema osim ako netko i dalje misli tu zonu držati i održati sivom zonom. Hvala lijepa. Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Franjo Lucić prvi. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ću ispraviti samo jedan netočan navod

Drugo, kada govorite o HAC-u, kada govorite o Hrvatskim šumama i vodama, članovima uprave pa doista je dostupno sve ono što vas u ovom trenutku interesira. No istovremeno zaboravljate da ste vi kada ste bili i vaš ministar u Hrvatskim auto-cestama ostavili 4 milijarde proračunskog deficita a istovremeno danas o tome ne želite govoriti, nego obmanjujete javnost sa svojim demagoškim izjavama koje apsolutno ne stoje. Ma govorite o onome što je bilo prije a to je doista bilo kada je HDZ došao na vlast za nas tragično saznanje jer ste mimo ministra Crkvenca

i Državna revizija radi svakodnevno na tome i objavljuje sve što nađe u poslovanju tih poduzeća. I drugo, objavljuju se njihova izvješća na Internet stranicama, sve se zna. Javnosti je potpuno dostupno. Drugo, nama je jasno da vi koristite ovu govornicu za predizborni skup ali to zbilja nema veze sa transparentnošću rada javnih poduzeća. Hvala vam Prije svega, Klub zastupnika SDP-a u potpunosti razumije Vladu da ne može udovoljiti zaključku kluba HNS-a. Razumije i iz tog razloga što Vlada naprosto to ne da ne želi, ona to ne može napraviti. Jer, na zastupničko pitanje da se zastupniku dostavi odgovor o tome tko su predstavnici države u nadzornim odborima trgovačkih društava s popisa trgovačkih društava od posebnog državnog interesa Vlada dostavlja nakon 30 dana odgovor u kojem kaže da Vlada ne može dostaviti cjeloviti odgovor u roku od 30 dana. Dakle, Vladi treba više od 30 dana da uopće sastavi popis tko sjedi u njezino ime u nadzornim odborima trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Pa ako joj treba više od 30 dana da takav popis sastavi koliko joj dana treba da skupi uopće izvješća. Koliko joj treba dana da ta izvješća ukalupi u posebno izvješće i da dođe pred ovaj Hrvatski sabor i ovom Hrvatskom saboru kaže gospodo zastupnici hrvatska Vlada u ime hrvatskih građana na takav način upravlja imovinom hrvatskih građana koja se nalazi u državnim poduzećima jer to nije imovina Vlade, to nije imovina niti Hrvatskog sabora. To je imovina Republike Hrvatske. Ta poduzeća su osnovana u ime građana i trebali bi služiti u korist građana Republike Hrvatske, ali oni ne da ne znaju kako ta poduzeća posluju oni ne znaju niti tko u njihovo ime upravlja. 2.2. je taj zastupnik postavio to pitanje. Danas je 1. travnja. Do danas nisu našli vremena da to učine. Dakle, ne da im nije bilo dosta 30 dana, nije im bilo dosta 60 dana da odgovore na banalno pitanje. Dajte nam molim vas recite tko sjedi u Nadzornom odboru HEP-a, dajte nam recite tko sjedi u Nadzornom odboru JANAF-a. Zamislite da smo tražili još banalnije stvari, da nam kažu koliko je članova Uprave HEP-a bilo krajem 2003. a koliko imamo danas. Zamislite da smo tražili podatak koliko je članova Uprave Hrvatskih šuma bilo 2003. a koliko ih imamo danas. Zamislite da smo to tražili za JANAF. I zamislite da smo došli do jedne činjenice, ne mi nego građani Hrvatske da je da bi bila sklopljena koalicija primjerice između HDZ-a i HSS-a trebalo za 40% povećati uprave poduzeća u državnom vlasništvu. Pa smo tako imali 2003. jednog člana Uprave Hrvatskih šuma, 2007. tri člana Uprave Hrvatskih šuma a danas temeljem koalicijskog ugovora između HDZ-a i HSS-a, i HSLS-a imamo pet. Pa bismo vidjeli onda koliko je trošak upravljanja Hrvatskim šumama bio 2003. a koliko je danas. Pa bismo vidjeli koliko je primjerice bio trošak upravljanja Croatia osiguranjem 2003. kada je bio jedan član uprave a koliko je danas kad ih je pet u toj istoj upravi. I onda imate podatak jučer, kaže Croatia osiguranje. Članovi Uprave Croatia osiguranje za 10% će smanjiti svoja primanja. Jest da su u međuvremenu gotovo 100% povećanja ta primanja svakog od njih i jest da je za 500% povećan broj članova uprava, ali oni će se sada odreći 10%. Pa građanima jasno treba reći da zato što Vlada ne zna kako se upravlja javnim poduzećima ne može podnijeti to izvješće, ali zato umjesto da se javnim poduzećima efikasno upravlja, da ona budu jeftina u upravljanju, da proizvode dobit ili nisku cijenu usluge koju će pružati građanima je moralo doći do odluke da se smanje plaće medicinskim sestrama i učiteljima za 6%. Jer samo da se vratio broj članova uprava u trgovačkim društvima na broj onoga što je bilo 2003. godine nije trebalo biti smanjenje za 6% možda se moglo za manje. Samo da se vidjelo koliko se zaposlilo sa stranačkom iskaznicom u tom razdoblju u tim državnim poduzećima moglo se smanjiti i za manje, ako je uopće trebalo smanjiti plaće učiteljima i medicinskim sestrama, policajcima i vojnicima. I dok za policajce neće biti novaca da si kupe nove uniforme u ovoj godini za članove uprave HEP-a ima novaca da se iznajmljuju automobili koji koštaju 16 do 18 tisuća kuna mjesečno. Ima novaca za direktora Hrvatskog fonda za privatizaciju da si iznajmi automobil koji košta 18 tisuća kuna mjesečno. Za to novaca ima, za radnike nema, za učitelje nema, za policajce nema. Ovdje se postavlja vrlo jednostavno pitanje, što se to i tko se to skriva od javnosti? jer nama bi bilo vrlo jednostavno mi ne bi trebali ili vi ne bi trebali davati ovakav zaključak, primjerice da Vlada jednom godišnje raspravlja o tome kako posluju javna poduzeća, pa bi građani, zastupnici, zainteresirana javnost mogla otići na web stranicu Vlade, pogledati što je Vlada o tome raspravljala pogledati sva izvješća na jednom mjestu i vidjeti kakav je stav Vlade. Mi možda možemo misliti da je u politici Vlade da se stvaraju ogromni gubici u nekim poduzećima i da zbog toga ta poduzeća funkcioniraju jel', i da je Vlada dala takav nalog. Možda to Vlada nije dala takav nalog, a ta poduzeća i dalje stvaraju gubitak kao što su primjerice Hrvatske željeznice. I ne dolazi do nikakve sankcije oni koji upravljaju u ime Vlade i nadziru rad Hrvatskih željeznica u ime Vlade i upravljaju u ime hrvatskih građana tim Hrvatskim željeznica. Nakon silnih afera u Hrvatskim željeznicama tek je jedan od četiri direktora, jedan od pet direktora smijenjen. Nije smijenjen nego je samo premješten u drugu sobu sa istim pravima i primanjima ostaje jer je takva ugovor sklopljen sa njim. Tko je iz Nadzornog odbora Hrvatskih željeznica smijenjen zato što u Hrvatskim željeznicama su tako ogromne afere? Tko je iz skupštine Hrvatskih željeznica smijenjen ako su takve afere? Nitko. Pa zar je doista moguće da ponovno ljudi koji u ime građana sjede u nadzornom odboru Hrvatskih željeznica pojma nisu imale da ih Hrvatskih željeznica cure deseci milijuna eura i da nikom ništa. Ne mi ćemo samo gospodina Kobaka sada premjestiti iz jedne kućicu u drugu kućicu, zarotirat ćemo cijelu priču ali nećemo odgovoriti na pitanje, što je sa transformacijom Hrvatskih željeznica, što smo mi dobili s time što smo napravili 4 trgovačka društva I Holding? Koliko se uštedjelo, koliko se povećala efikasnost, koliko se povećao broj putnika, koliko se povećao broj prevezenih tona po kilometru? Ne, mi na ta pitanja nemamo odgovor. Na žalost mi danas to tražimo, ali mi ne možemo dobiti odgovor ni od koga. Nego se nas kao zastupnike upućuje da idemo na web stranicu trgovačkog društva ili na web stranicu Ministarstva financija. Pa nije Ministarstvo financija to koje je upravlja u ime građana Republike Hrvatske sa ukupnom imovinom u trgovačkim poduzećima i da ono ekonomizira što će biti sa tih 57 milijardi kuna ukupnog ukupnog prihoda poduzeća od posebnog državnog interesa u jednoj godini. Pa to se ne radi o 10 milijuna, radi se o 57 milijardi. To je 11 puta više od deficita ove godine državnog proračuna. Pa zamislite samo da dođemo do toga da se u javnim poduzećima ušpara 10% ukupnog prihoda ili da se na ekonomičniji način 10% ukupnog prihoda napravi ili profit. Pa mi ne bismo imali proračunski deficit ove godine. ne bismo morali smanjiti plaće učiteljima, jer bi iz javnih poduzeća imali dobit koji bi transferirali u državni proračun i iz državnog proračuna bi se isplatile plaće učiteljima, policajcima, vojnicima. Ali mi o tome niti ne možemo raspravljati, jer nas se upućuje da idemo na web stranicu tamo nekog poduzeća i da si to pogledamo. Pa nam se kaže da državna revizija nam može o tome dati podatke. Pri čemu državna revizija ne revidira svake godine sva poduzeća od posebnog državnog interesa, ne revidira. Pri čemu ta poduzeća nisu javno objavila svoje komercijalne revizije, ali komercijalne revizija utvrđuje da li je bilo poslovanje u skladu sa zakonom? Ali komercijalna revizija ne utvrđuje da li je to u skladu sa državnom politikom? Pa mi moramo znati da li je državna politika po veće cijene električne energije i iz tog povećanja cijene električne energije neka si članovi uprave HEP-a kupe nove automobile. Ili je politika, državna politika Vladina politika, politika Sabora? Ne nećemo povećati cijene električne energije, zato jer postoji dovoljno prostora da se još jednu godinu posebno ovu tešku, recesijsku godinu ušpara u Hrvatskoj elektroprivredi i olakšat ćemo ljudima, posebice danas kada smo im snizili plaću 6% ili oni koji uopće nisu dobili povećanje plaća ili oni koji uopće ne dobivaju plaću, olakšat ćemo im pa ćemo vratiti cijenu električne energije tamo gdje je bila prije recesije, a neka se direktori voze u nečem dugom. Ili je politika Vlade da kaže građanima, građani dajte se vi vozite sa Hrvatskim željeznicama, a naši članovi uprave, naši 140 menadžera će se voziti automobilima. Jer kada ide sa sastanka iz jednog mjesta u drugo mjesto, onda nije logično da se direktor Hrvatskih željeznica vozi željeznicama, nego je normalno da se vozi sa novim najskupljim automobilom. Pa mi onda dajemo subvenciju Hrvatskim željeznicama da pokriju trošak svog poslovanja, jer oni ne zarade niti da bi mogli isplatiti plaće, ali time subvencioniramo i najam automobila direktorima u Hrvatskim željeznicama. I to je vrlo onako lijepa reklama hrvatskim željeznicama, dajete se vi ljudi vozite željeznicama. One nisu dovoljno dobre za nas. Mi ćemo se voziti u skupim uvezenim automobilima. Jer koliko znamo hrvatski automobili se ne proizvode u Hrvatskoj, za razliku od vagona koji se recimo proizvode i moderniziraju u Hrvatskoj, za razliku od vučnih vozila koja se proizvode i moderniziraju u Hrvatskoj. Ali mi ne znamo kakva je politika Vlade. Kada bismo bili u situaciji jedanput godišnje raspravljati od tih 57 milijardi, onda bismo možda mogli i nekome postaviti pitanje, pretpostavljam da bi premijer imao isto tako nekih važnih poslova, negdje, neku pisanicu postaviti ili neki predizborni skup održati, ali možda bi netko od ministara imao dovoljno vremena doći ovdje i odgovoriti na neka pitanja zašto u nekom poduzeću se stvaraju gubici, zašto su u nekom poduzeću tako ogromni troškovi a da za to nitko ne odgovara. Ja sam i postavio pitanje premijeru, zastupničko pitanje koliko je u 2007. godini bilo sponzorstva iz državnih poduzeća. Znate šta mi je odgovorio, da ja kao zastupnik to ne mogu dobiti odgovor zato jer bi trebao tražiti suglasnost onome kome je to sponzorstvo dodijeljeno. Dakle mi kao hrvatski zastupnici ne građani, nego mi kao hrvatski zastupnici ne možemo donijeti odgovor na pitanje primjerice koliko HEP godišnje izdvaja za reklamu. Koliko nogometnih klubova HEP godišnje sponzorira. Jer da to možemo dobiti, taj odgovor onda bismo možda mogli reći nekome, gospodo iz HEP-a pa dajte malo manje za nogomet a dajte sagradite struju tamo gdje ljudi još nemaju struje. Ili dignite napon tamo gdje nema dovoljno napona ili dajte struju besplatno u poduzetničke zone a ne da kada dođe poduzetnik graditi nekretninu, neku proizvodnu halu onda mora silne novce izdvojiti po 200, 300, 400 tisuća eura da bi kupio angažiranu snagu od HEP-a. I HEP lijepo to si naplati i gdje onda, ajmo tko hoće, kojem ćemo nogometnom klubu dati novac. Čak bi bilo dobro kada bi HEP onda davao po nekom kriteriju. Ali kada pogledate majice prvoligaša, nemaju svi prvoligaši na svojim majicama HEP, očito onaj tko je bliže HEPU, dobije i sponzorstvo iz HEP-a, onaj tko nije blizu HEP-a ne dobije sponzorstvo iz HEP-a. Prema tome, ovdje se radi o jednoj banalnoj stvari, Vlada ne upravlja svojim poduzećima, netko u ime Vlade to čini, a Vlada ne zna tko to u njezino ime čini, nažalost to se sve radi u ime i u interes građana, u ovom slučaju se radi u ime i na štetu građana. Hvala. Nekoliko ispravaka, prvo gospođa zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, evo slušajući zastupnika Mršića u svojoj raspravi je niz neistina iznio. Ja ću probati ispraviti dvije. Rekao je da u državne tvrtke zapošljavaju se ljudi sa iskaznicama, znači stranačkim iskaznicama. Gospodine Mršić, to nije točno, se ljudi, raspisuju se natječaji i po natječaju se vrši odabir ljudi u državne tvrtke. Ali točno je da grad Zagreb, holding stvarno prima po stranačkim iskaznicama. Vi odite danas u bilo koju podružnicu holdinga pa tamo uđite među ljude i pitajte koji nije član SPD-a. Sada trenutno imate raspisan za holding natječaj za prijem vozača u podružnicu ZET, hodaju vaši ljudi po terenu i pitaju uđi u SDP dobiti ćeš mjesto vozača u ZET-u. A što se tiče da ga premještamo iz jedne kućice u drugu, pa to je, opet hoćete prebaciti svoj rad kako vi to radite. Pa vi ste prebacili Ljubičica iz jedne kućice u drugu gdje još bolje

Već smo govorili i da državna revizija vrši redovito reviziju tih javnih poduzeća, da je to sve dostupno i javnosti i na internetu i kroz razne druge institucije. Nije točno da Vlada ne zna tko u njeno ime upravlja javnim poduzećima, to je netočno zato što Vlada imenuje, prema tome, itekako dobro zna tko upravlja tim poduzećima. I treće kada već govorite o automobilima, cijelo vrijeme ovih dana govorite o automobilima, to vam je popularna tema, onda ste mogli vidjeti, recimo koliko je vaš gradonačelnik ploča uložio u novi automobil, dakle, 100 tisuća eura, da ne govorimo kakvu opremu je ugradio u taj automobil, od DVD-a, razumije./… zvučnika, itd., mogu mu pozavidjeti razni klubovi na opremi koja je ugrađena u njegov automobil. Pa dajte onda u SDP-u se dogovorite hoćete li pričati o automobilima i SDP-u i dužnosnika ili o ostalim. I treći ispravak gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ispravio bih netočan navod kolege Mrsića kada govori o rasipništvu, neracionalnom trošenju i šparanju. Kolega, istina, davno je to bilo 2001. godine kada ste bili na vlasti ali tada ste kupili najmodernije vlakove, dakle, nagibne, njih 6 da niste znali istovremeno da su to jedni od najskupljih vlakova, da danas o 6 vlakova tri uopće nisu u uporabi i da su njihovi popravci skuplji nego da kupite istovremeno danas nove vlakove. Pa mislim da je to najbolji pokazatelj o neracionalnom trošenju jer doista tada nije bilo ni vrijeme za kupovinu takvih vlakova jer nismo ni rekonstruirali naše pruge itd.,

posebno reći, prije nego što prijeđem na raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, evo danas smo stvarno mogli ovdje čuti niz paušalnih ocjena. Ja sam dobio osobno dojam kao da raspravljamo već o poslovanju ovih trgovačkih društava, iako je intencija koliko sam ja vidio barem iz prijedloga predlagača da se tek donese zaključak temeljem kojeg bi danas sutra raspravljali o poslovanju ovih trgovačkih društava. Isto tako moram reći, ja kao da čitam nekakve drugačije podatke za razliku od mojih kolega koji su ovdje paušalno proizvoljno, populistički više govorili o nekakvim svojim tezama, ili svojim nekakvih kreacijama, ja ne znam a da nemaju konkretne podatke. Ja to tvrdim, ja tvrdim jer imam pred sobom konkretne podatke i moji podaci sasvim drugačiji su od mojih prethodnika koji su ih iznosili ovdje i po meni na neki način i obmanjivali hrvatsku javnost. Mislim da to nije dobro, ja sam u više navrata govorio da takav način rasprave nije dobar za Hrvatski sabor, trebamo ako raspravljamo raspravljati apsolutno argumentirano i na temelju vjerodostojih pokazatelja i podataka. Pa evo ovdje pred nama se nalazi prijedlog Kluba zastupnika HNS-a, koji je po meni jedan interesantan prijedlog i kojeg Klub zastupnika HDZ-a naravno neće podržati je li. Naime, radi se o Prijedlogu zaključka o trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa koji glasi. "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da jednom godišnje Hrvatskom saboru podnese izvješće o poslovanju trgovačkih od posebnog državnog interesa, posebno sa osvrtom na javna Namjera predlagatelja, kako se to može iščitati iz ovog šturog obrazloženja uz prijedlog zaključka, jeste omogućiti hrvatskoj javnosti uvid u poslovanje trgovačkih društava od posebnog državnog interesa s jedne strane, a s druge strane stvoriti pretpostavke za saborsku raspravu o postojanju tih društava i na taj način kako oni navode, ostvariti navodno element javnog nadzora. Ujedno predlagatelj navodi kako bi kvalitetna i argumentirana saborska rasprava mogla rezultirati uspješnijim i učinkovitijim metodama upravljanja trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa, a samim time i njihovim boljim poslovanjem. Prije nego li nešto kažem o ovom prijedlogu Kluba zastupnika HNS-a, nužno je prisjetiti se određenih činjenica i malo podsjetiti o čemu se ovdje zapravo radi. Naime, usvajanjem predloženom zaključka stvorila bi se obveza dodatna, naravno obveza Vladi Republike Hrvatske koja bi omogućila svake godine raspravu u Hrvatskom saboru o poslovanju društava koja se nalaze na popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Spomenuti potpis utvrdio je ovaj Visoki dom na prijedlog Vlade Republike Hrvatske svojom odlukom objavljenom u "Narodnim novinama" br. 140, 160 i 174 iz 2004. godine. Na popisu se nalazi 211 trgovačkih društava, zamislite da raspravljate o 211 trgovačkih društava i njihovom poslovanju, koja su svrstana u nekoliko skupina u čijem vlasništvu Republika Hrvatska sudjeluje ili direktno ili putem Hrvatskog fonda za privatizaciju sa 25 ili do 100%. Među ovim društvima se nalaze i ona koja su po svojim karakteristikama uistinu od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, kao što su Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska pošta, željeznice, INA itd., itd. te spadaju u kategoriju javnih i državnih trgovačkih društava. Također smatram da je potrebno prisjetiti se vremena kada je usvajana Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa i činjenice kako su je pojedini zastupnici nazivali skandaloznom, te uvjeravali javnost kako se na popisu ne nalaze tvrtke koje su od posebnog državnog interesa niti su na tom popisu tvrtke od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Istovremeno, insinuacije su išle do te razine da je govoreno kako je razlog donošenja odluke namjera vladajućih da instalira u nadzorne odbore svoje istomišljenike i poslušnike. Dakako, niti jedno niti drugo nije točno. I radilo se o potpuno krivo postavljenoj tezi. Mi znamo da je vlast promjenjiva i da nakon četiri godine može doći druga vlast, znači odluka ostaje i dalje na snazi, tako da ne može ta teza na neki način piti vodu. Upravo i ovaj prijedlog zaključka kluba HNS takve tvrdnje danas demantira i govori sasvim suprotno. Nadalje, pri takvim tvrdnjama potpuno je zanemaren temeljni razlog donošenja Popisa trgovačkih društava od posebnog državnog interesa koji je sadržan u članku 11. stavku 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, a koji govori o iznimnim mogućnostima kada državni dužnosnik može biti član nadzornog odbora, naravno i pod kojim uvjetima. Regulira obvezu utvrđivanja Popisa trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Dakle, taj zakon odnosno taj članak regulira obvezu donošenja Popisa trgovačkih društava od posebnog državnog interesa. Spomenuti zakon donesen je 2003. godine i u međuvremenu doživio je nekoliko izmjena i dopuna, uz napomenu kako je odredba članka 11. stavka 6. uz određene kvalitativne korekcije zadržana do današnjeg dana što smatram u potpunosti opravdanim. Dakle, treba shvatiti činjenicu kako se navedeni popis ne odnosi samo na strateški važna trgovačka društva, odnosno društva koja su po svojoj djelatnosti, broju zaposlenih, karakteru nositelja i pokretača gospodarskog razvitka te drugih sličnim karakteristikama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, nego i na ostala trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima značajan vlasnički udio, 25% i više temeljnog kapitala. Uvjeren sam kako nitko ne može reći da taj kapital nije od državnog interesa. Upravo suprotno. Država je dužna o svojim udjelima skrbiti u duhu dobrog gospodara poglavito onda kada je to sukladno pozitivnim pravnim propisima u mogućnosti odnosno kad u određenim trgovačkim društvima raspolaže kontrolnim paketom neovisno o tome da li tim paketom raspolaže u društvu koje je po svojoj naravi i karakteristikama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku ili ne. Stoga mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podsjećamo kako je intencija donošenja odluke Popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa upravo bila omogućiti državnim dužnosnicima da mogu biti članovi nadzornih odbora, ali samo u onim poduzećima koja su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Na takav način stvorene su pretpostavke da država može utjecati na poslovnu politiku poduzeća u kojima ima značajan vlasnički udio te je stvoren veoma efikasan kontrolni mehanizam, odnosno mehanizam zaštite svoje imovine i to posredstvom državnih dužnosnika čija temeljna zadaća jeste da štiti državne interese. Radi hrvatske javnosti moram reći i to kako državni dužnosnici, evo čuli smo da mogu bit u 18 nadzornih odbora, po zakonu ne mogu biti više u dva nadzorna odbora i da za svoj rad u nadzornom odboru nemaju pravo na nikakvu naknadu. Nesumnjivo jeste od velike važnosti učinkovito upravljanje tim društvima, kao i daljnje podizanje razine kvalitete njihova funkcioniranja i poslovanja što najposlije jeste intencija predlagatelja. Ali smatramo da nije svrsishodno uz već postojeće mehanizme sudjelovanja u upravljanju, kontrole poslovanja i poboljšanja učinkovitosti njihova poslovanja, zahtijevati dodatne mehanizme koji u konačnici mogu rezultirati smanjenom efikasnošću i kontra efektima. Isto tako, unatoč pozitivnim trendovima posljednjih nekoliko godina u poslovanju 20-tak trgovačkih društava koja su od javnog i strateškog interesa Republike Hrvatske, mišljenja smo i tu se možemo složiti sa predlagateljem, kako je potrebno inzistirati na daljnjem unapređenju njihova funkcioniranja i podizanja razina učinkovitosti, ali to je potrebno činiti koristeći postojeće mehanizme i podizanjem razine odgovornosti upravljačkih struktura. Uzimajući u obzir niz činjenica, a naročito sljedeće koje ću nabrojati, može se zaključiti i to kako je poslovanje javnih poduzeća za koja predlagatelj zahtijeva od Vlade poseban osvrt, ipak odvija na jedan transparentan i način koji je dostupan javnosti. O tome je nešto govorio i državni tajnik Ministarstva financija. Naime, jedan dio tih trgovačkih društava redovito objavljuje svoja izvješća na tržištu kapitala i ta izvješća su dostupna. Sva društva javno objavljuju godišnja i polugodišnja izvješća koja su dostupna i na internetskim stranicama. Sva navedena društva dužna su obavljati komercijalnu reviziju poslovanja, a isto tako s obzirom da postoji državna revizija, i da neka od tih društava i državna revizija kontrolira i nadzire i objavljuje znači ono što je našla u tim kontrolama i revizijama. Ali postoji još jedan mehanizam. Republika Hrvatska kao vlasnik određenih trgovačkih društava može naložiti ako ima određenih sumnji ili postoje određene sumnje u poslovanju tih društava, naložiti državnoj reviziji da obavi reviziju i kontrolu zakonitosti njihova poslovanja. Iz svega prethodno rečenog može se zaključiti kako zaista postoje kvalitetni mehanizmi i kontrole upravljanja i unapređenja poslovanja te dovoljna razina transparentnosti i javnosti poslovanja trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, poglavito onih od javnog strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Stoga, ali i iz razloga što smo uvjerenja kako saborska rasprava neće postići ciljeve koji su navedeni u ovome prijedlogu i obrazloženju Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, HDZ-a neće podržati njegovo usvajanje. I konačno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže Vladi da putem nadležnih državnih institucija osvježi ovaj popis trgovačkih društava jer znamo da su se u protekle 4 godine značajno promijenile i okolnosti i značajno su se promijenili podaci koji se danas nalaze na ovome popisu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, netočan je navod da postoji dovoljno mogućnosti za praćenje transparentnosti rada ovih trgovačkih društava iz jednostavnog razloga što izvješća o radu trgovačkih društava u pravilu se raspravljaju na zatvorenim sjednicama Vlade, a nedavno smo imali priliku vidjeti da Zakon o pravu na pristup informacijama se ne provodi kvalitetno i da nerijetko nema mogućnosti da se u skladu s tim zakonom dobiju informacije koje su donesene na sjednicama zatvorenim za javnost. Iz tog razloga je to netočan navod i jedino mjesto gdje bi se omogućio pravi pristup informacijama je da rasprava bude ovdje u Saboru. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, predstavnik predlagatelja, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Teško Teško mi je reći da je u pitanju neshvaćanje jer jednostavno ne želim vjerovati, jednostavno raspravlja o nečemu što uopće nije predmet. Ova naša inicijativa nije predmet transparentnosti, nije predmet točnosti i ne ulazimo u to da li je javno ili nije. Ali mislim da u ovom našem zahtjevu vrlo jednostavno piše i jasno i samo tražimo ovim zaključkom pravo svakog od nas, svakog zastupnika u ovom Saboru, zastupnika koji ima direktnu odgovornost svom biračkom tijelu. Jedino Hrvatski sabor ima izborni legitimitet pored Predsjednika države. Mi samo tražimo da dobijemo priliku ono što je Vlada raspravila, doduše na zatvorenoj sjednici, da nam Vlada to izvješće koje je očito usvojila, jer mi ne tražimo izvješće gospodina državnog odvjetnika, gospodina Bajića, mi ne tražimo njegovo izvješće o poslovanju javnim poduzećima. Vjerojatno bi trebali i to jer to nema na web stranici, a sudeći po određenim člancima, aferama, sigurno da bi trebalo. Mi samo tražimo priliku i mogućnost da mi raspravimo o radu javnih poduzeća jer javno poduzeće je odgovorno za svoje poslovanje cijelom društvu, odnosno kao Parlamentu krajnjem čuvaru javnog interesa. Pa mislim da je to svima jasno. Mislim da je to svima jasno. Prema tome, kolegice i kolege, ovdje se ne radi je li Državna revizija našla nešto ili nije našla nešto, ali radi se o tome da Državna revizija kad radi svoj posao, radi s određenom namjenom. Komercijalna revizija radi se o drugoj namjeni. Objavljeno negdje, odlično. Ali da li smo mi ikad imali priliku u Saboru raspravljati o tome objedinjeno, ponavljam a želimo raspravljati o tvrtkama koje raspolažu sa našim nacionalnim blagom, tvrtkama koje uvelike određuju kako i na koji način ćemo živjeti, koliko ćemo plaćati struju, da li će netko dobiti mogućnost priključka na pitku vodu, koliko ćemo plaćati kartu u željezničkom prijevozu, avionskom prijevozu i da ne nabrajam dalje. Mi samo tražimo da raspravimo, da dobijemo priliku raspraviti o nečemu što po prometu čini skoro 10% ukupne gospodarske aktivnosti ove države. Mi tražimo da raspravimo o nečemu što kroz državni proračun dobiva 3 milijarde kuna na godišnjem nivou prema podacima iz 2007. I sigurno ni jedan ovaj podatak kojega sam iznio ili je podatak Državnog zavoda za statistiku ili je podatak Hrvatske gospodarske komore ili je podatak kojega sam osobno skinuo, ali pojedinačno, ali pojedinačno skupljajući informacije sa web-a da to sintetiziram, da dobijem uopće nekakvu sliku o toj dimenziji. Iz tih materijala su ti podaci, kolega Filipoviću. Prema tome, nema tu obmanjivanja hrvatske javnosti i evo obmanjivanje hrvatske javnosti ako su podaci prikazani krivo, jesu. Ali činjenica je dok realno gospodarstvo ima učešće svojih plaća, oni koji su na tržištu, koji su založili svoju osobnu imovinu, gdje sudbina njihovih obitelji ovisi o efikasnosti poslovanja tog gospodarskog subjekta, učešće plaća u njihovim troškovima 12,1%, a u javnom sektoru, u javnim poduzećima učešće plaća skoro 17%. Pa mislim da je to minimum pristojnosti da nam se omogući raspraviti o mogućih 3 milijarde koliko iznosi ušteda kad bi se javna poduzeća sa svojim plaćama u troškovima svela u troškove koji ima realno gospodarstvo. Mislim da je to minimum pristojnosti. Mislim da imamo pravo kao zastupnici Hrvatskog sabora raspravljati o poslovanju javnih poduzeća u kojima 1/4 zaposlenih tokom čitave godine na bolovanju. 2 milijarde i 300 milijuna procjena štete po tom osnovu. A istovremeno, 3 milijarde iz državnog proračuna dajemo u ta javna, u tih 20 javnih poduzeća dajemo u 2007. kroz potpore. Običnom matematikom, vrlo jednostavnom matematikom, globalno, grubo 3 milijarde na plaćama, milijardu i 200 na uštedi na bolovanju, milijarda na potporama uštede. Pa mi smo riješili, mi imamo koliko-toliko sanirani debalans između prihoda i rashoda o čemu ćete sutra glasati. A znamo da i ovo sad o čemu ćemo sutra glasati da nije dovoljno i da nam uskoro slijedi nešto novo. Prema tome, ako sad nije trenutak o tome raspraviti ma ne zato da se nekoga proziva nego zato da uključimo, da se svi zajedno uključimo i vidimo i iznađemo mogućnosti zašto i zbog čega se dešava u javnim poduzećima to što se dešava s jedne strane. I s druge strane, zbog onih ljudi koji su nama dali povjerenje, to je naša i obveza s jedne strane a i s druge strane obveza s obzirom na ukupni gospodarski trenutak u kojem živimo i vrlo neizvjesnu budućnost i to blizu budućnost koja je pred nama. Da li imamo mi pravo razgovarati, ja neću sada navoditi imena javnih poduzeća, ali da li imamo pravo raspraviti o javnom poduzeću o javnom poduzeću koje svojom godišnjom aktivnošću na 100 kuna prihoda, na 100 kuna rashoda stvori 100 kuna prihoda? Ili javno poduzeće koje na 100 kuna rashoda napravi 3 kune i 29 lipa prihoda. Ali istovremeno to isto javno poduzeće ima učešće svojih plaća u ukupnim troškovima 46%. 46%. I na tržištu i ponaša se kao tržišni gospodarski subjekt u pregovorima sa onom industrijom koja se lijepi sa svojim gospodarskim aktivnostima na njega. Prema tome, mislim da su to sve elementi o kojima moramo reći, o kojima trebamo raspraviti. Prema tome, ja opet ponavljam u ime predlagača. Mi nismo tražili, uputili ovaj zahtjev u proceduru zato jer smatramo da izvješća nisu objavljena, jer smatramo da je tu neki kriminal, jer smatramo da da nešto tu ne valja. Drugi su zaduženi za te stvari, mi samo tražimo priliku da raspravimo o nečemu što je naša obveza. I dalje, u par ispravaka netočnih navoda bilo je u javnim poduzećima ne zapošljavaju se stranački kadrovi. Kolegice i kolege iz pozicije, vaši kadrovi vode javna poduzeća na bazi križarke koju ste dogovorili i ugovorili koalicijskim sporazumom. Da li vaši kadrovi vode Hrvatske šume? Da li vaši kadrovi vode Hrvatske vode? Croatia osiguranje? Trebam li dalje nabrajati? Trebam li dalje nabrajati? Prema tome, ja ne vidim razloga zašto i zbog čega izbjegavate mogućnost da ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo o javnim poduzećima koje vode vaši kadrovi, pretpostavljam na vrlo dobar način. Pa zašto onda ne tu informaciju, tu priliku pružiti hrvatskoj javnosti, vaš menađment koji vodi javna poduzeća ima prilike se prezentirati u Hrvatskom saboru sa svojim dobrim rezultatima? Zašto ne? Ne vidim razloga. I nije politiziranje. Zbog ovih mogućih 5 milijardi uštede odgovornijeg odnosa prema nacionalnom blagu koje imamo a s kojim raspolažu i upravljaju javna poduzeća. I na kraju, i prema mišljenju Vlade koja se nije očitovala na našu inicijativu nego daje jednu opću informaciju koju svi imamo Vlada nije rekla zašto je protiv da u Hrvatski sabor uputi ono izvješće koje je usvojila na svojoj zatvorenoj sjednici i u Hrvatskom saboru raspravljamo o tome izvješću. To nije rekla zašto. Jer je to negdje. Po istoj analogiji i Vlada može takvu informaciju primiti sa web stranice javnog poduzeća po istoj analogiji. Prema tome, naš cilj je vrlo jasan. Pozivam čisto zbog naše osobne odgovornosti svi zajedno prema imovini građana ove države i potencijala kojega možemo sasvim sigurno izvući izvući iz sektora kojim upravljaju javna poduzeća, prije svega menađment u javnim poduzećima jer smatramo i vjerujem da dijelim mišljenje sviju nas da je u ovom trenutku, u ovom gospodarskom trenutku važnija odgovornost prema svim građanima ove države nego prema stranačkoj disciplini ili stranačkim kadrovima koji su svoju cijenu naplatili nekakvom funkcijom u javnom poduzeću, a koju korist imaju građani od svega toga to je drugo pitanje. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Kolega, vi ste potpuno netočno rekli da je sada valjda svima jasno. Jasno je sada da nekima ni sada još nije jasno da građani imaju potrebu znati kakvi su rezultati poslovanja poduzeća jer Vlada kaže imate sve na internetu pa sada očekujemo evo nakon ovog apela da će svi pohrliti posebice oni koji su na Zavodu za zapošljavanje da si spoje ADSL i surfat će internetom kako bi saznali rezultate poslovanja. Dakle, rezultati poslovanja samo za one na internetu. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak je u 15 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima, i nakon toga izmjene i dopune Zakona o lijekovima. Hvala.